još ćemo raspraviti: - Konačni prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o nasljeđivanju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 751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 Zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt podnijet će uvodno izlaganje. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice, poštovane zastupnice i zastupnici. Budući da dio građana Europske unije trajno boravi i posjeduje imovinu izvan svoje matične države Uredba o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima te o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju uvodi jednostavniji pravni režim u nasljednim stvarima sa prekograničnim elementom. U tom smislu Uredba o nasljeđivanju određuje jedinstvena pravila za međunarodnu nadležnost i mjerodavna prava u nasljednim stvarima, olakšava priznanje i izvršenje odluka i javnim isprava u nasljednim stvarima te uspostavlja tzv. Europsku potvrdu o nasljeđivanju. Za osobu koja je u potvrdi navedena kao nasljednik, legatar, izvršitelj odluke ili upravitelj ostavinom se predmnijeva da ima status koji je naveden u potvrdi i ili prava koja su navedena u potvrdi. Da bi se osigurale pretpostavke za primjenu ove uredbe u hrvatskom pravnom sustavu Konačnim prijedlogom zakona o provedbi navedene uredbe definira se mjesna nadležnost, nadležna tijela i postupci u području primjene uredbe. U odnosu na mjesnu nadležnost za odlučivanje o ostavini predviđena je primjena odredaba Zakona o nasljeđivanju, o mjesnoj nadležnosti za provođenje ostavinskom postupka vezano za postupak priznanja i proglašenja ovršnosti odluka i javnih isprava u nasljednim stvarima predviđena je nadležnost općinskih sudova u prvom stupnju i županijskih sudova u drugom stupnju. A u odnosu na nadležna tijela i postupak za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju predviđa se da potvrdu izdaju sudovi odnosno javni bilježnici kao povjerenici sudova u slučaju kada se ostavinski postupak već vodi pred javnim bilježnikom ili kada je javni bilježnik donio rješenje o nasljeđivanju. Visinu naknade javnog bilježnika pravilnikom određuje ministar pravosuđa po pribavljenom mišljenju Vrhovnog suda i javnobilježničke komore a to je identično kako je uređeno u Zakonu o nasljeđivanju. Vremenski okvir Uredbe o nasljeđivanju je takav da je ona donesena u srpnju 2012. a u punom opsegu se treba primjenjivati od 17. kolovoza 2015. Dakle države članice bile su obvezne do 16. studenog 2014. obavijestiti Europsku komisiju o tome gdje su došle za područjem primjene uredbe pa mi stoga predlažemo da se ovaj zakon hitno donese kako bi stvorili sve preduvjete za primjenu uredbe kako je navedeno. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Gospođo zamjenice ministra rekli ste da se radi o Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 4. srpnja 2012. dakle o ostavinskom postupku pa je tu u pitanju Zakon o nasljeđivanju, Europska potvrda o nasljeđivanju. Naime, htio sam samo možda dodati a vi niste spomenuli da je hrvatska dijaspora u Europskoj uniji, Njemačkoj, Francuskoj, Austriji i drugdje vrlo velika. Da imamo i drugu generaciju i treću generaciju i da će upravo ova materija koja se razrađuje ovim zakonom da kažem pripomoći tim ljudima da u imovinskim bilo sporovima ili nasljeđivanju upravo sa ovom potvrdom koja dakle važi za cijelu Europsku ostvari svoja prava, što je, mislim da je dobro i podržavam.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 Sutra ćemo nastaviti sjednicu u 9,30 sa Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Hvala lijepa. Doviđenja. Hvala